prelazimo na točku 15. to je - Konačni prijedlog Zakona o udomiteljstvu, hitni postupak, prvi i drugo čitanje, P.Z. br. 859 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. POslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici i zastupnice. Prvi pisani tragovi udomiteljstva na području RH datira još iz 1902. godine i otada do danas u udomiteljstvu se u različitim dijelovima Republike Hrvatske razvijalo na različiti način tako da u određenim područjima imamo skoro visoko razvijeno udomiteljstvo kao što isto tako imamo i velika područja Republike Hrvatske gdje uopće nemamo razvijeno udomiteljstvo. U ovom trenutku kada pred vas dolazimo sa novim Prijedlogom zakona o udomiteljstvu u Republici Hrvatskoj ima 1332 udomiteljskih obitelji sa 1955 korisnika djece od kojih su 1675 djece bez roditeljske skrbi, 250 djece sa teškoćama u razvoju i 30-ero djece sa problemima u ponašanju. Isto tako imamo 1303 udomiteljske obitelji za odrasle sa 1394 korisnika, većinom starih i nemoćnih osoba, osoba sa invaliditetom ili psihički bolesnih osoba. Tijekom reforme sustava socijalne skrbi najavili smo dakle prema strategiji razvoja sustava socijalne skrbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te novom Zakonu o socijalnoj skrbi koji je donio ovaj Visoki dom kako će se ubrzo pred vama naći jedan novi zakon, Zakon o udomiteljstvu, na način da se udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj popularizira, poboljša i da se na neki način postane temeljem za razvoj deinstitucionalizacije sustava socijalne skrbi, a što je jedno od glavnih ciljeva i zajedničkog memoranduma o uključivanju i načina da se naši građani kojima je potrebna određena pomoć u životu da se na jedan kvalitetan način, način primjeren više jednoj obiteljskoj sredini, omogući da u Hrvatskoj ostvaruju bar osnovna ljudska prava koja im na kraju krajeva naš Ustav dozvoljava. U ovom prijedlogu zakona novost je da je podjela načina dakle udomiteljstva u četiri kategorije. Prvo kategorija ili prvi način udomiteljstva je tradicionalni način udomiteljstva kakav imamo i danas i i kakav je praktički većina udomitelja razvilo to udomiteljstvo do donošenja ovog zakona i za koje se predviđa, jasno i glasno treba reći, da će biti i većina u budućnosti što znači da nitko tko se do sada bavio udomiteljstvom ne gubi to pravo udomiteljstva već da će on nastaviti na isti način provoditi udomiteljstvo, ali ovaj puta kroz oblik tradicionalnog udomiteljstva. Osim njega uvodimo novitet, to je specijalizirano udomiteljstvo, udomiteljstvo koje je predviđeno za djecu sa teškoćama u razvoju, za djecu sa poremećajima u ponašanju ili sa osobama sa invaliditetom koje udomiteljstvo bi trebalo biti visoko stručno udomiteljstvo koje bi mogle pružiti sve izazove i zadovoljiti sve potrebe korisnika koje će se udomljavati na takav jedan način. Treći sustav je sustav povremenog udomiteljstva koji je predviđen upravo za određene situacije koje imamo, ljudske situacije u današnjici kada nije potrebno odrediti trajno udomiteljstvo, a kada se mora izaći u susret i pomoći obiteljima i na neki način privremeno zbrinuti korisnika sustava iz bilo koje kategorije građana kako bi se nešto moglo u samoj obitelji ili kao problem riješiti ili razviti. I četvrti, možda najinteresantniji dio za nas koji rukovodimo sustav je tzv. hitno udomiteljstvo koje u ovom prijedlogu podrazumijeva između ostalih i mogućnost i novi instrument da ukoliko imamo recimo dijete žrtvu obiteljskog nasilja, da se dijete na jedan kvalitetan način zbrine izvaninstitucionalno kako bi se na jedan pravodoban i brz način moglo reagirat, a s druge strane ostavit institucijama države da u realnom vremenu kvalitetno odrade svoj posao. Takva udomiteljstva pružat će se kroz tri vrste, pružat će se dakle kroz srodničko, nesrodničko udomiteljstvo ili kroz profesionalno udomiteljstvo. Jesmo za profesionalno udomiteljstvo predvidjeli visoku stručnu spremu, struku koja će taj oblik poslova moći raditi ne samo na profesionalan način nego na visoko stručan način i pružiti već navedenu potrebnu skrb. Potrebno je još u uvodnoj riječi naznačiti kako je u sustavu udomiteljstva u Republici Hrvatskoj, to je jedan od osnovnih uvjeta za deinstitucionalizaciju, kako će se tom deinstitucionalizacijom dobiti da djeca, što je bilo predmetom Zakona o socijalnoj skrbi, djeca do 7 godina starosti se više ne spremaju u institucije, a isto tako osigurati i veći kapaciteti za smještaj starijih i nemoćnih jer smo svjesni da danas u Hrvatskoj postoji problem kapaciteta i ugovaranja u ustanovama za smještaj starih i nemoćnih. U izradi ovog zakonskog prijedloga sudjelovale su udruge koje su se i do sada bavile i predstavnici udruga koji su se bavili udomiteljstvom te su samim time sva svoja iskustva i sva svoja razmišljanja pretočili u jedan ovakav dokument. Nadamo se da će današnjom raspravom ukoliko bude potrebe moći se određene stvari i dopuniti i evo u uvodnoj riječi već možemo navesti da tijekom rasprave na Odboru za zakonodavstvo primili smo tri amandmana radi poboljšanja teksta i prihvaćamo navedene amandmane. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo kao što je već i državni tajnik kazao da je potreba donošenja novoga Zakona o o udomiteljstvu proizlazi iz novoga Zakona o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 2.lipnja ove godine, a jedna od glavnih odrednica reforme socijalne skrbi je deinstitucionalizacija, unapređenje i popularizacija udomiteljstva u Hrvatskoj. Dakle, smisao je smanjiti broj korisnika u institucijama socijalne skrbi i popularizirati udomljenje, iznjedriti veći broj udomiteljskih obitelji uopće u Hrvatskoj, a poglavito u područjima gdje takav oblik izvaninstitucionalne skrbi nije zaživio i još uvijek biva stigmatiziran. Vrijednost instituta udomiteljstva leži u činjenici da korisnik udomljenja u udomiteljskoj obitelji živi kao da je u vlastitoj obitelji, dakle na najsličniji način, zadovoljava potrebu stanovanja, prehrane, čuvanja, odgoja i obrazovanja da ima kompletnu skrb o zdravlju, biva poštovan i voljena, a te potrebe ne može ostvariti u vlastitoj obitelji. Planom deinstitucionalizacije i transformiranja domova socijalne skrbi od 2011. do 2016. godine kojega je donio ministar zdravstva i socijalne skrbi određeni su rokovi za zbrinjavanje korisnika smještaja izvan institucija i to djece i mladeži bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mladeži s poremećajima u ponašanju, djece s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe i odraslih osoba s invaliditetom, kao i psihički bolesnih osoba i to na prvom mjestu kroz smještaj u u udomiteljsku obitelj. O tipovima udomiteljstva govorio je već gospodin državni tajnik, pa nema potrebe to ponavljati. Koliko god se Hrvatska može podići tradicijom udomiteljstva koja je duža od jednoga stoljeća za neke korisničke skupine je još to vrlo rijedak oblik socijalne skrbi. U tradicionalnom udomiteljstvu su smještena djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i njihov psihofizički razvitak ne odstupa od značajnije od odrastanja druge djece iste životne dobi i odrasle osobe za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba vezanih uz njegovu životnu dob ili zdravstveno stanje. Udomiteljstvo je na primjer u Dalmaciji vrlo slabo razvijeno za razliku od nekih drugih dijelova Hrvatske i ono što sada postoji to su uglavnom srodničke udomiteljske obitelji. Ovaj zakon će svakako izmijeniti tu sliku, popularizirati ovaj oblik izvan institucijske skrbi i regionalno ujednačiti broj udomiteljskih obitelji. Sada u Hrvatskoj imamo ukupno 114 državnih i nedržavnih domova i drugih pravni osoba i u svim oblicima skrbi je ukupno zbrinuto 12813 korisnika, odnosno 8545 osoba na stalnom ili tjednom smještaju. Od toga je 71 državni dom, 24 nedržavna i 19 drugih pravnih osoba. Imamo isto tako 1332 udomiteljske obitelji za djecu i mladež i 1955 korisnika od kojih je najviše djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi 1675, 250 je djece s teškoćama u razvoju i 30 djece s poremećajima u ponašanju. Za odrasle osobe imamo ukupno 1303 udomiteljske obitelji smješteno je 1394 korisnika i to za starije i nemoćne osobe, osobe sa invaliditetom i psihički bolesne odrasle osobe. Novi Zakon o socijalnoj skrbi je kao što je opet ću reći državni tajnik već to i naglasio udario temelje deinstitucionalizaciji djece u dobi u dobi do 7 godine života smještenih u domove za njihov smještaj u udomiteljske obitelji i gdje je to moguće za zasnivanje posvojenja. Nadalje, 40% djece s poremećajima u ponašanju smještenih u domove i 40% djece s teškoćama u razvoju deinstitucionalizirati u primarnu obitelj ili izvan institucijske oblike smještaja do 2016. godine. Tako je zacrtano ovim planom. Stoga specijalizirano udomiteljstvo je potpuno novo. Dakle, za djecu s poremećajima u ponašanju djecu s teškoćama u razvoju, odrasle osobe, žrtve obiteljskog obiteljskog nasilja i osobe sa invaliditetom. Specijalizirani udomitelj mora imati posebna znanja i vještine jer on i članovi njegove obitelji pružaju korisniku specijalizirane usluge skrbi. Mi u klubu HDZ-a pozdravljamo i hitno odnosno ili privremeno udomiteljstvo radi promptnog djelovanja na primjer prema djetetu koje je pretrpjelo nasilje u obitelji kako ne bi dalje trpjelo u svojoj obitelji do okončanja postupka prema počinitelju. Hitni udomitelji će biti važan potencijal i prema roditeljima njegovateljima kako bi mogli obnoviti svoju energiju i za vrijeme trajanja godišnjeg odmora biti mirni, odnosno miran da je njegovo dijete u sigurnim i stručnim rukama. Potpuno nova kategorija je i profesionalno udomiteljstvo za djecu i mlađe punoljetne osobe kao i za osobe sa invaliditetom. Profesionalni udomitelj može obavljati djelatnost kao samostalnu profesionalnu djelatnost odnosno iz područja socijalnog rada, socijalne pedagogije, logopedije, psihologije, edukacijske rehabilitacije, radne terapije, odgoja i medicine bilo da će to raditi kao samac ili sa članovima svoje u ovom slučaju udomiteljske obitelji. Profesionalni udomitelj mora imati najmanje 5 godina iskustva kao udomitelj, najmanje tri godine kao specijalizirani udomitelj ili pet godina rada u struci u dječjem domu ili drugoj ustanovi socijalne skrbi. Dakle, priznaje se ranije stečeno radno iskustvo. Mora imati najmanje srednje školsko obrazovanje medicinskog usmjerenja ili visoko školsko Nadalje, ovim zakonom su jasno propisani uvjeti za obavljanje udomiteljstva u mreži javne socijalne službe i uvjeti koje mora ispunjavati udomitelj i članovi udomiteljske obitelji. U nadležnosti je ministra donošenje pravilnika o o provedbi natječaja za popunjavanje mreže udomitelja. Socijalni plan županije to držimo jako važnim i osigurana sredstva će pokazati koji je potreban broj po vrstama udomitelja u mreži javne socijalne službe. Odluku donosi ministar, obavještava zavode i oni provode javni natječaj. Dakle, usmjerenost ide se u smjeru mreže udomitelja. Zakon precizno propisuje postupak davanja, obnove, privremenog ukidanja i prestanka dozvole za obavljanje udomiteljstva. Kada tim

osposobljavanja dobiva licencu na pet godina za određenu vrstu udomiteljstva i upisuje ga se u registar udomitelja. Zakon propisuje osobnu naknadu udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud uz mjesečnu naknadu za smještaj i druge potrebe korisnika. U srodničkom udomiteljstvu se ne priznaje udomiteljska naknada. Velika je odgovornost na timu za udomiteljstvo Zavoda udomitelja, tj. dosadašnjeg ili dosadašnjih centara za socijalnu skrb sa sjedištem u središtu županija na kojem je dijete ili korisnik smješten. Ta odgovornost leži u obvezi razvoja mreže udomitelja, javne socijalne službe u izboru i pripremi udomitelja, praćenju pružanja usluge smještaja i osposobljavanja udomitelja uz stručnu pomoć, potporu i superviziju udomitelja u županiji. Vrlo važna obveza Zavoda udomitelja je provedba obveznog osposobljavanja i edukacija udomitelja. Zakon jasno definira i veće novčane kazne U pripremi zakona kao što je državni tajnik i naglasio su sudjelovali predstavnici udruga koje se bave ovom djelatnošću i udomiteljstvom kao što su i prihvaćeni amandmani. Klub HDZ-a naročito podržava dodjelu priznanja udomiteljima za izuzetne uspjehe u obavljanju udomiteljstva na Međunarodni dan obitelji. Krajnji cilj je sretniji život korisnika udomiteljstva kao što je i pored naknade za trud i potrebe korisnika nagrada, tj. zahvala udomitelju i članovima njegove obitelji za plemenito djelo, jer su to ljudi koji zasigurno pored empatije za ovaj posao duboko u svojoj nutrini njeguju čovjekoljublje. Na kraju klub HDZ-a podržava donošenje Zakona o udomiteljstvu u hitnoj proceduri. Hvala vam lijepa.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 Udomiteljstvo kao volonterstvo u Hrvatskoj ima tradiciju i funkcionira dugi niz godina. Po prijedlogu ovog novog zakona udomiteljstvo bi moglo postati profesija, odnosno potpuno plaćeno zanimanje. Riječ je o udomiteljima djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi s problemima u ponašanju ili invaliditetom, a uvjeti za profesionalnog udomitelja su: završeni fakultet s područja socijalnoga rada, socijalne pedagogije, psihologije, logopedije, edukacijske rehabilitacije, radne terapije i odgoja ili završena srednja medicinska škola te najmanje 5 godina iskustva kao udomitelj ili 5 godina rada u dječjem domu ili obrazovnoj ustanovi. Za profesionalne udomitelje predviđa se i mjesečna plaća od 5,5 tisuća kuna. Savez udomitelja se ne slaže s uvjetima za udomitelje. Oni smatraju da stručna sprema ne bi trebala biti presudan faktor već iskustvo i uzoran status osobe kao udomitelja. Navode praksu primjerice u Sloveniji, a s obzirom da se radi o djeci s poteškoćama u razvoju i ponašanju iskustvo je puno važnije od obrazovanja. Eto, tako navodi Savez udomitelja. A ja pitam predlagatelja imamo li mi sliku o broju potencijalnih udomitelja? Ako je imamo onda je to dobra situacija, a ako nemamo bojim se da će onda taj dio ostati mrtvo slovo na papiru. Zakon o udomiteljstvu regulira izuzetno osjetljivu tematiku koja zahtijeva široko uključivanje stručnjaka i praktičara koji mogu i trebaju ponuditi kvalitetna i provediva rješenja s ciljem unapređenja života i rada kako korisnika tako i svih onih koji će rad na ovim teškim društvenim problemima obavljati s puno ljubavi i radosti, ali i koristi kako osobne, a još više opće društvene. Evo iz ovih razloga klub HNS-HSU-a izražava žaljenje što zakon ide samo u jednom čitanju. Ja vjerujem da je zakon doživio drugo čitanje da se onda i ova nedoumica, odnosno protivljenje Saveza udomitelja se moglo razriješiti do drugog čitanja. Za slučaj da ne dođe do drugog čitanja, a klub HNS-HSU-a predlaže da ovaj zakon ide u drugo čitanje, a ako do njega ne dođe klub HNS-HSU-a je podnio 2 amandmana na ovaj prijedlog zakona. Prvi, koji se odnosi na članak 6., odnosno na načelo mi u klubu HNS-HSU-a predlažemo izmijeniti naziv načela – načelo integriranosti u načelo uključenosti. Evo, obrazložit ću zašto tako mislimo. Predloženi naziv u većoj mjeri održava namjeru primjene načela, odnosno u većoj mjeri naglašava suradnju i proaktivnu ulogu korisnika u planiranju načina zadovoljavanja svojih potreba u odnosu na pojam integriranosti koja sugerira integriranost korisnika u socijalnu sredinu što se odražava kroz načelo održivosti socijalnih veza. Dalje predlažemo, dakle iza članka 6. predlažemo novo načelo i članak 7. – naziv načela bi bio načelo najboljeg interesa za korisnika. Pri tom stavak 1. drži sljedeće: "Pri utvrđivanju potrebe i okolnosti za smještaj korisnika u udomiteljsku obitelj voditi se potrebama korisnika, odnosno ciljevima individualnog plana." Predloženim načelom se zapravo i vodio predlagatelj zakona, nadam se. I na kraju evo htjela bih osobno poželjeti svu sreću u iznalaženju kvalitetnih udomiteljskih obitelji Centru za socijalnu skrb u našem lijepom gradu Zaprešiću koji je izdao jedan letak i ja ću tu poruku sa letka pročitati jer držim da je izuzetno znakovita i izuzetno važna. Poruka kaže: "Ne mijenjajte svijet, promijenite život jednog djeteta." Ja se s tom porukom apsolutno slažem i zaista pozivam sve one koji misle da mogu i žele promijeniti svijet jednog djeteta neka se uključe i i odazovu pozivu ovog socijalnog centra. Klub HNS-HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona jer držimo da prijedlog zakona donosi pozitivne pomake, ali ako je ikako moguće bilo bi dobro da predlagatelj prihvati drugo čitanje i u i u tom vremenu bi se usuglasile ovo protivljenje Saveza udomitelja za kojega mi držimo da je opravdano i da se mora dati vremena da se usuglase stavovi. Hvala vam Hvala lijepa gospođo zastupnice. I ostaje još Klub zastupnika SDP-a i poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Obiteljsko okruženje, zapravo pozitivno obiteljsko okruženje jedan je naravno od najvažnijih faktora zaštite mladih ljudi da bi se na taj način najvjerojatnije zaštitili od raznih rizičnih utjecaja tijekom svog rasta i razvoja. Međutim, sve obitelji naravno nisu u stanju ispuniti svoje zadatke, odnosno adekvatno brinuti o pravilnom rastu i razvoju upravo zbog toga ako je djetetov razvoj u obitelji ugrožen i ako se roditelji iz nekakvih razloga ne mogu brinuti za djecu tada je sustav socijalne skrbi dužan, odnosno ima zadaću zbrinuti djecu na najbolji mogući način. odnosno izvanobiteljskog pardon zbrinjavanja djece je smještaj u udomiteljsku obitelj. Udomiteljstvo je u pravilu privremeno dok se zapravo ne srede prilike u biološkoj obitelji ili se zapravo ne odnose odluka o trajnom zbrinjavanju djeteta. Zapravo, dok se ne donese ta odluka. Udomiteljstvo kao volonterstvo datira još od 18. stoljeća. Krajem 80-tih i 90-tih godina i znanstvena zajednica je prepoznala prednost udomiteljskog smještaja korisnika te je u Dubrovniku organizirala prvi tečaj za isti. Moram reći da je udomiteljstvo velika odgovornost ali naravno je i veliki izazov. U svojim domovima udomitelji toj djeci i odraslima daju topli dom i sigurno da su takva djeca uvijek povrijeđena i iznevjerena, imali su loša iskustva prema tome, to je jedna velika odgovornost a s druge strane je izazov da na ovaj način se pokuša promijeniti vrlo teška sudbina takve djece a naravno i pomoć odraslim osobama. Što se tiče udomiteljstva u Hrvatskoj ja moram reći sada par podataka slike sada. Ukupni smještaj udomiteljska obitelji kada gledamo odrasle i djecu 2007. godine bio je 5 tisuća 519 korisnika, 8. 5153, 9. 5105, danas 3349 korisnika od kojih je 1955 djece i mladih. Iz postojećeg je vidljivo, govorim o sadašnjem stanju vidljivo da je broj korisnika udomiteljstvu iz godine u godinu opada a to naravno nikako nije smjer prema deinstitucionalizaciji prema kojoj se želi ići. Prema tome, kada gledamo trenutnu sliku stanja u Hrvatskoj imamo neravnomjeran broj udomiteljskih obitelji po regijama pa se stoga djeca često smještavaju daleko od svojih prebivališta odnosno nadležnosti, matičnog centra za socijalnu skrb ili srodnika. smeta me jedna konstatacija negdje na početku u uvodnom dijelu kada se piše da dobivaju kulturološko i klimatske promjene da su to dobiti koji korisnici dobivaju, kome to klimatske promjene oni imaju sasvim drugih briga od toga. Zatim, imamo kontinuirani pad broja djeca u udomiteljskim obiteljima. Mislim da je nedovoljna naknada udomitelja 400, 500 kuna ovisno o broju djece, nedovoljan je iznos opskrbnine za djecu koji iznosi oko 2000 kuna vrlo lako se rastopi, zatim je to uračunavanje opskrbnine za dijete u dohodak udomitelja, tu imamo primjer Nove Gradiške. Opskrbnina nije prihod nego je trošak na dijete. Možda je to slučajno u Novoj Gradiški jer je to primjer samo u Novoj Gradišci. Zatim je problem što centri za socijalnu skrb teško izriču mjere za nužno izdvajanje djece iz obitelji ili nužno lišavanje roditeljske skrbi. Pa vrlo često imamo da dovoljno je nekada pozvati da se roditelj interesira jedan, dva puta mjesečno, prema tome to individualno tumači ima još postoji problem između centra i odluke suda gdje su crne rupe djeca nemaju vremena čekati, djeca su ugrožena prema tome to vrijeme je nekada vrlo dugo. Sadašnje stanje da ne postoji registar udomitelja što će ovim zakonom se poboljšati, zatim, loša suradnja udomitelja s vrtićima i školama. Zatim je to problematika sadašnja, ja govorim provođenje supervizije za udomitelje, ne postoji dovoljan broj stručnjaka koji bi kroz terapijski rad pripremali udomitelje i djece za napuštanje udomiteljske obitelji to je već kada odlaze. Zatim je mali broj obrazovanih udomitelja, mali broj udomitelja u urbanim sredinama i nepripremljenost sustava za specijalizirano udomiteljstvo. Za djecu sa specifičnim potrebama, za vrlo malu djecu i dojenčad. Isto tako najveći broj udomitelja su žene u dobi od 50, 60 godina, a čak 52,21% udomitelja je bez škole, s nepotpunom osnovnom školom ili sa završenom osnovnom školom. Većina udomljava jedno dijete, čak u 43% slučajeva. U oko 27% slučajeva radi se o srodničkom udomiteljstvu. Najveći broj svih korisnika u udomiteljskim obiteljima nalazi se u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, slijede ih Osječko-baranjska, Koprivničko-križevačka županija. Na začelju je na žalost Dubrovačko-Neretvanska i Šibensko-Kninska županija u Šibensko-kninskoj imamo svega 41 korisnika. Točnije ako govorimo o području Republike Hrvatske u priobaljnom području naše zemlje od Cavtata do Umaga uključujući tu i cijelu Ličko-senjsku županiju u udomiteljstvu se ukupno nalazi 604 korisnika ukupno i odrasle i djece. Ne govorim ovo slučajno, novim zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da djeca do 7. godine života moraju biti smještena u udomiteljsku odnosno srodničku obitelj. Slažem se da je to najprimjereniji oblik skrbi za djecu te dobi, pa naravno i stariju. Međutim, postavlja se logično pitanje, kako djecu za koju je zbog neprimjerene roditeljske skrbi nužno smjestiti u udomiteljsku obitelj ako takvih obitelji u cijelom jednom takvom širokom području naše zemlje nema. Kako izvaditi dijete po zakonu što naravno pozdravljam, kako izvaditi dijete mlađe od 7 godina iz institucije ako nema kome. Da bi se takve mjere poduzimale prije svega potrebno je udomiteljstvo popularizirati, ostvariti povoljne uvjete potencijalnim udomiteljima, omogućiti kvalitetnu skrb ali naravno i brži razvoj te institucije udomiteljstva. Tu sada dolazimo na temu predloženog zakona o kojem danas raspravljamo. Pitam se omogućava li ovaj Zakon ovo o čemu govorimo. Ja sam ga par puta pročitala, u par navrata, vrlo sam empatična osoba ja ne vidim, nisam našla to da me je poticalo za udomiteljstvo. Zakon je pisan prema iskustvima drugih zemalja, pohvala je konzultirati se sa drugima, možda su tražili i portugalski model jer je radna skupina za vrijeme izrade ovoga Zakona išla na studijsko putovanje, možda ćemo imati Portugalski model. Međutim, ovaj Zakon možda treba našim postojećim i potencijalnim udomiteljima, ovaj Zakon mora funkcionirati dobro u Hrvatskoj i prihvaćati stanje kakvo jest zatečeno u Hrvatskoj kod primjene ovoga Zakona. Zakon nije kao uostalom onaj prije koji je donešen nije prošao kvalitetnu javnu raspravu, tako kažu barem ovi koji se bave tim jer predlagatelj za to nije ostavio dovoljno vremena, ponovno je hitni postupak i sada. Predlagatelj u nenormativnom dijelu Zakona tvrdi da će ovaj zakon omogućiti brži i kvalitetniji razvoj udmoiteljstva. To smo čuli i od prijašnjih rasprava. Nisam sigurna. Mislimo da neće. Evo zašto. Prema postojećim podacima broj udomiteljnih korisnika je u padu. Daleko je teže pokrenuti nešto za što se dozvolilo da se počne urušavati? Da li se čekao novi Zakon o socijalnoj skrbi da se počne popularizirati udomiteljstvo. To je jedan prostor koji je izgubljeno vrijeme. Zatim propisani uvjeti koje moraju ispunjavati profesionalni udomitelj su takvi da se slobodno može tvrditi da će se broj zainteresiranih koji ispunjava moći nabrojiti na prste. Osim toga spomenuta je plaća od 5,5 tisuća kuna. Tko će ostaviti nekakav drugi posao ili ići za to raditi. Pa da vidimo kako prema ovom prijedlogu treba izgledati profesionalni udomitelj. Citiram zakon: "Stručnjak iz područja socijalnog rada, socijalne pedagogije, logopedije, psihologije, edukacijske, rehabilitacije, radne terapije, odgojne medicine te stručni radnik u djelatnosti socijalne skrbi koji je osposobljen za pružanje specijaliziranih dodatnih usluga korisniku. Imati najmanje završenu srednjoškolsko obrazovanje, imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanje udomiteljstva. Mora ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje". Ovo je sve divno i krasno, ali ja ne znam tko će se javiti, da li ćemo imati izgleda uopće da imamo kandidate za profesionalne udomitelje. Slažemo se da osoba koja će skrbiti o osobama s teškim oblicima invaliditeta, djeca s teškim poremećajima u ponašanju ili djeca teško istraumatizirana obiteljskim nasiljem moraju imati primjerenu skrb. No tko od postojećih udomitelja može trenutno udovoljiti ovim zahtjevima? Ali ako u obzir uzmete da je u regiji o kojoj sam primjerice prije govorila većina ljudi usmjerena i oni koji imaju višak stambenog prostora i prostornih kapaciteta da se stavljaju zapravo na turističko tržište za vrijeme sezone jer mu je to naprosto nažalost isplativije što je objektivno. Kako očekivati da će se ti ljudi okrenuti udomiteljstvu uz postojeće rigidne uvjete koji su propisani ovim zakonom? Rješenje koje se u tom slučaju nudi je smjestiti dijete u drugu najvjerojatnije daleku županiju gdje je udomiteljstvo popularizirano a vidjeli smo da je da ima, gdje postoji tradicija udomljavanja djece. Ali tada djeca gube kontakt sa biološkom obitelji, gube kontinuirani kontakt sa centrom za socijalnu skrb koji im je nadležan u mjestu iz kojeg potječu i koji je s njima i njihovim biološkim obiteljima treba raditi na otklanjanju nedostataka odnosno raditi na meditaciju da se što prije to dijete vrati u svoju biološku obitelj. Također u našem društvu upravo ovi profili stručnjaka u najvećem broju predstavljaju deficitarne struke. Mislite li da će se netko tko na tržištu rada kao deficitarna struka može ostvariti vrlo dobre prihode odlučiti ipak na 24. satnu skrb o teško bolesnom djetetu. Ovaj zakon profesionalnim udomiteljima pruža i mogućnost da u skraćenom četverosatnom radnom vremenu rade i negdje drugdje. Mislite li da je to moguće? Za takve primjere iz života bilo je dovoljno pitati majke koje o svojoj djeci najtežim invalidima skrbe 24 sata dnevno i teško nađu slobodan trenutak da i same odu do liječnika a kamoli da se zaposle sa skraćenim radnim vremenom. Dakle ovaj zakon ne odgovara na pitanje kako povećati broj udomitelja kako zainteresirati mlade osobe za ovakav oblik skrbi o djecu, kako popularizirati udomiteljstvo u regijama jer taj institut još nije prepoznat? Ukratko već po svojoj koncepciji i propisanim uredbama dvojbeno je ide li on u smjeru najboljeg interesa korisnika ili za predlagatelja samo predstavlja još jednu obvezu koju mora izvršiti? Nakon Zakona o socijalnoj skrbi još jedan zakon koji mora prema kojem kojem ima obvezu postupati. Donosi ovaj zakon još mnoge nelogičnosti i nedorečenosti, ja se nadam da ćemo to vidjeti u pojedinačnim raspravama. Sada bih još htjela da mi se objasni pojedini članci. Imamo članak 15. stavak 4. mislim da je nezgodna formulacija, ispravite me ako nisam u pravu, gdje piše da profesionalni udmoitelj može raditi u nepotpunom radnom vremenu u drugoj djelatnosti u preostalom dijelu radnog vremena. Prije sam spomenula spekuliranje s radnim vremenom kada se govori o udomiteljskom poslu, mislim da je to krajnje neprimjereno jer taj posao po svojoj vrsti ne može, ne smije biti, ne smije se predviđati ograničenje, klasična podjela radnog vremena slobodnog kod djece odnosno kod skrbi djece nema. Hoćete mi još dozvoliti da mislim da je to članak 41. da li je moguće dodati pravo na bolovanje recimo, zatim pravo na dopust u doba prilagodbe djeteta, pravo na prednost upisa u vrtić, pravo na porodiljni ako se uzme dijete koje je jako malo, pravo na porodiljni. Zatim je to članak 47. to ovo gdje piše obveze zavoda. Mislim da bi trebalo još zavod se brinuti i dati sredstva i za maturalna putovanja zatim i za male škole koje su obvezne zatim da su to obvezni izleti u školi itd. Evo vidim da mi je vrijeme očito. Prema tome meni je jako žao što ne ide u drugo čitanje zakon kako bi se zapravo svi ovi nedostaci raspravili sa strukom. Mi ne dvojimo u klubu SDP-a da je zakon potreban i nužan, naravno da je. Međutim, pitam se na kraju koliko naših sugrađana uopće zna što su udomitelji. Prema tome, treba raditi na senzibilizaciji javnosti kroz široke kampanje, ali prije donošenja zakona a ne čekati da će zakon raditi na popularizaciji udmoiteljstva. **Mimica, isteklo već. Hvala vam lijepo gospođo zastupnice. Ispravak netočnog navoda ima poštovana zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ja bih bila puno sretnija da mi poslovnik o radu Hrvatskog sabora dozvoljava repliku, ali moram ispraviti jedan navod gospođe zastupnice kada kaže da nemamo dovoljno stručnjaka za osposobljavanje. To je zaista kolegice netočno jer reći ću vam jednu stvar nije predlagatelj na pamet rekao i dao u nadležnost i veliku odgovornost zapravo povjerio timu stručnjaka pri centru za socijalnu skrb odnosno po novom Zakonu o socijalnoj skrbi zavodu u središtu županije zavodu u središtu županije koji je dužan pripremati udomitelja, pratiti pružanje usluge koju on pruža prema svom udomljeniku. Isto tako osposobljavati ga, davati mu stručnu potporu i raditi superviziju. Vrlo je važna ta uloga zapravo zavoda i njegovih stručnjaka, a osobno držim poznavajući zapravo taj rad i radeći dugi niz godina držim da imamo kvalificirane stručnjake za ovakvo zapravo udomiteljstvo. Možda bude prilike u replici. Neven (SDP)** Hvala lijepa. Ovim je završena rasprava po klubovima. Slijedi pojedinačna rasprava. Prva od petero prijavljenih je poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. ja bih se pridružila onima koji podržavaju donošenje ovoga zakona koji zaista proizlazi iz reforme socijalne skrbi, odnosno iz Zakona o socijalnoj skrbi kojim je upravo i obveza donošenja ovako jednoga zakona. Reforma socijalne skrbi je i utemeljena na deinstitucionalizaciji domova socijalne skrbi i zaustavljanju izgradnje glomaznih institucija za smještaj djece. našoj zemlji zaista je veliki broj djece smješteno u institucijama što se vidi iz samog obrazloženja ovoga zakona imamo 71 državni dom, 14 za djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi sa 782 korisnika, 11 za 11 za djecu i mladež sa problemima u ponašanju sa 1477 korisnika, 28 za djecu, za odrasle osobe, 24 nedržavna doma, 2 za djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi sa 188 korisnika itd., itd. Sama definicija je tada kada unatoč naporima institucije nije moguće osigurati uvjete da djeca ostanu u svojim biološkim obiteljima ili da se nakon određenog vremena provedenog izvan obitelji vrate svojim roditeljima, država je dužna osigurati obiteljski oblik skrbi. Tu je naravno najprikladnije posvojenje i udomiteljska obitelj. Udomiteljska obitelj, jako mi je drago da se ovim zakonom predviđa registar udomiteljskih obitelji, a naravno dijelom se ni ne tiče ovog zakona zakona tema posvojenje, međutim naglasila bih da veliki broj roditelja je zainteresiran za posvojenje i da bračni parovi bez djece šalju silne upite na centre za socijalnu skrb, dakle na preko 180 centara da rijetko koji od njih dobije odgovor. Možda bi bilo dobro napraviti jedan registar obitelji koje žele posvojiti djecu i da to bude transparentno, da se točno zna iz kojeg doma se mogu posvojiti, koje su to obitelji, koje su po redu itd., da se ne mora tražiti veza da bi se dijete posvojilo. Mnogi zakonodavni okviri i nacionalni planovi rade na pravima djece i na interesu djece. Posebno me veseli plan da će do kraja 2012. godine u suradnji sa pružateljima alternativne skrbi u potpunosti se deinstitucionalizirati djeca u dobi od tri godine. Ako to uspijemo to će zaista biti veliki uspjeh. Izuzetak će biti samo povremeni smještaj u najduljem trajanju od šest mjeseci sa ciljem žurne identifikacije odgovarajuće trajne skrbi obiteljskoga tipa. Prosječno trajanje smještaja djece u domovima je četiri godine. To je zaista dugi period iako je nekada bilo još i više. Međutim, nepoznavanje života u obitelji rezultira time recimo jedno istraživanje je pokazalo da mlade majke odrastaju u domovima, a kasnije ne znaju skrbiti o svojoj djeci pa i njihova djeca završavaju isto u institucijama. Dakle, iz toga proizlazi važnost smještaja djeteta u obitelji. Nije samo ovim zakonom reklamirana obitelj i propaganda jedna vođena za udomiteljstvo i za obitelj. Vi se sjećate da je već 2005. godine pod pokroviteljstvom gospođe Kosor UNICEF predstavio jednu kampanju "svatko dijete treba obitelj". Dakle to nije od danas, od donošenja ovoga zakona. Ono što bih htjela naglasiti je zapravo razvijanje svijesti o potrebi udomiteljstva i regionalno ujednačavanje. Ovo što je i sama kolegica rekla, imate područja u Hrvatskoj u kojima je zaista razvijeno udomiteljstvo, Varaždin, sjeverozapadna Hrvatska, područje oko Vrbovca. Prije 10, 15 godina imali ste udomiteljske obitelji po pet, šest djece. Dobro je da je danas to ograničeno na brojku tri, odnosno odraslih četiri. Ali je problem u tome što recimo u Dalmaciji nemate razvijenu svijest o udomiteljskoj obitelji. I sama pravobraniteljica za djecu mislim da je iznesla jedan primjer gdje je jedno dijete u domu izrazilo želju da bi se smjestilo u jednu obitelj, međutim u njegovoj regiji nisu mogli naći udomiteljsku obitelj, a dakle on je odbio biti negdje drugdje, u drugoj županiji da se ne bi odvojio od svojih srodnika, od svoje familije. Vrlo je važno i specijalizirano udomiteljstvo za djecu sa teškoćama u razvoju, sa poremećajima u ponašanju obzirom na specifičnost zdravstvene i odgojno-obrazovnih potreba jer jednostavno bez jedne edukacije ne možete ni baviti se sa takvim djetetom. U tom smislu pozdravila bih i profesionalizaciju udomiteljstva koja će dovesti zaista ja mislim do veće zainteresiranosti jer nekome se čini 5000 kuna malo, ali ako se u tom smislu profesionalizirate i imate ljubav prema djeci onda vam to je puno, a ne malo. Tradicionalno udomiteljstvo kod nas zaista postoji, međutim i sami udomitelji koji to tradicionalno već tako rade već su dosta u poznim godinama, istina je da nisu educirani, da su to uglavnom osobe sa osnovnom školom, prema tome i oni ukazuju na potrebu stručne pomoći i u tom centru za socijalnu skrb zaista moraju odigrati veliku ulogu ulogu u osposobljavanju takvih obitelji. Istraživanja su zaista pokazala da djeca smještena u udomiteljsku obitelj postižu visoku razinu psihosocijalnog funkcioniranja, imaju izgrađenu pozitivnu sliku o sebi, visoko samopouzdanje i visoko samopoštivanje. Prema tome, to nam sve govori koliko je potrebno dijete smjestiti u obitelj, koliko je važno o djetetu se brinuti, koliko je važan jedan interdisciplinarni pristup koordinacije i na regionalnom i na nacionalnoj razini i samo mislim na taj način možemo uspjeti. A ovaj zakon uza sve one druge mjere koje imamo nacionalne politike i za invalide i za druge može samo pridonijeti povećanju svijesti o potrebi udomljavanja djece, a ne smještanja u institucije kao što su domovi. Hvala. Zahvaljujem. Repliku ima poštovana zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. da se do srpnja 2012. godine djeca do tri godine, dakle bebe ni jedno više ne smije biti u institucijama. Dakle, u domovima socijalne skrbi nego trebaju biti smješteni u obitelji. I ja se nadam da će evo donošenjem ovakvoga Zakona o udomiteljstvu da ćemo stvoriti sve pretpostavke da taj cilj koji smo si postavili donošenjem Zakona o socijalnoj skrbi da će biti riješen. čuli smo na Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb da u ovom trenutku u Hrvatskoj su 73 djeteta do 3 godine smještena u domove socijalne skrbi što na ovaj način sada po postojećoj mreži postojećih centara za socijalnu skrb bilo bi jedno dijete po centru, odnosno po tome području. I sad kolegice Caparin povezujem to sa onim problemom o kojem svi mi ovdje govorimo jer ste vi ga se dotakli u svojoj raspravi, a toj neravnomjernoj raspoređenosti ovoga udomiteljstva u svim dijelovima Hrvatske. Ja ću iznijeti svoj primjer Brodsko-posavske županije samo dva grada, 160000 stanovnika Nova Gradiška pokriva nekih 50-tak tisuća stanovnika. Dakle, grad sa okolnim područjem ima udomiteljstvo staro, tradiciju udomiteljstva već od 40 godina i stotinjak obitelji koji se bave i do sada udomiteljstvom. za razliku od područja koje pokriva Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod koji ima svega 8 obitelji koje su udomiteljstva za djecu od kojih je 5 srodničkih, a svega 3 nesrodničke i smješteno je svega 12 djece. Zbog toga mislim da i današnja rasprava i donošenje ovoga Zakona o udomiteljstvu je još uz sve ono što radi ministarstvo zajedno sa UNICEF-om, što rade udruge udomitelja daje poticaj i stvaranje pretpostavki da udomiteljstvo u Hrvatskoj zaživi na onaj način u interesu djece

Naime, izuzetno se klanjam tim obiteljima koji su već godinama u udomiteljstvu. To su zaista krasne obitelji koje to ne rade zbog novca, jer taj novac koji dobiju to je isključivo samo za djecu a ne za njihovu zaradu. Međutim, i sama sam naglasila da su to obitelji koje su u prosjeku 60 godina starosti. Vi morate znati da znate vjerujem da ta djeca koja su tada išla u udomiteljstvo su uglavnom bila siromašna djeca bez mogućnosti egzistencije, a ono što je danas se to da su djeca koja su doživjela nasilje, zlostavljanje, traumu i sasvim treba jedan drugi pristup upravo ovaj koji donosi ovaj Zakon a to je specijalizacija i profesionalizacija udomitelja jer to je zaista se shvaća jedan multidisciplinarni pristup takvoj djeci i suradnja na svim nivoima. gospodine državni tajniče. Pa nema dvojbe da nam je potreban novi Zakon o udomiteljstvu. Sustav udomiteljstva u Hrvatskoj doista treba promijeniti i treba ga razviti i treba ga transformirati što god, ali nešto u svakom slučaju treba s njime učiniti. U Hrvatskoj još uvijek neopravdano je velik broj djece u institucijama. I dalje nije dosegnut onaj omjer kojim smo težili i kojeg smo zacrtali u Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interes djece od 2006. do 2012. a to je 80 naspram 20. Dakle, 80% djece u udomiteljstvu, a svega 20% u institucijama. Premali je broj ljudi koji se odlučuju na udomiteljstvo. Postoje regije u kojem udomiteljstva praktički uopće nema. dakle napraviti mrežu udomitelja. Treba im pružiti kvalitetnu, stručnu podršku. Dakle, edukacije i supervizije. Nužno je razraditi različite kategorije. Treba spriječiti zlouporabe, treba spriječiti iskorištavanje djece itd. itd. Dakle, moramo donijeti jedan kvalitetan zakon koji će dobro odgovoriti na potrebe koje imamo. Dakle, nije sporno da nama treba novi zakon. Samo je pitanje da li je ovo dovoljno dobar zakon i da li pruža odgovore na sva pitanja koja imamo i da li pruža odnosno da li odgovara na sve potrebe koje imamo. Ja vjerujem da su namjere predlagatelja bile dobre. Dakle, teži se djeci pružiti jedan humaniji, jedan prirodniji životni milje za odrastanje i za odgoj. I brojni su i doista nepobitni dokazi koji ukazuju na to da se djeca ne razvijaju na odgovarajući način ukoliko nemaju obiteljsko okruženje i da samo dakle u obiteljskom okruženju mogu naučiti što je uobičajena obiteljska svakodnevica imati podršku i pripadnost. Rekla bih da je ovo čak mogao biti i dobar zakon. Doduše, dajete ga po hitnom postupku što ne razumijem. Mislim da za to nema opravdanja. Međutim, tu se ništa ne može. Moja ključna primjedba ovom Zakonu i suštinski nedostatak zakona jest nemogućnost implementacije u brojnim njegovim segmentima. Dakle, to smatram da je suštinski problem u ovome Zakonu. I zašto on u konačnici ipak ne može biti dobar. A implementacija je u stvari i svrha. Trebalo bi barem tako biti. Što će nam zakon koji ne možemo implementirati, koji ne možemo primijeniti. Za koga je onda pisan ako ne može biti primijenjen? I svaka javna politika zapravo treba odgovoriti na potrebe i na probleme. A stvarna potreba i stvarni problemi u ovom trenutku kada govorimo o ovoj problematici u Hrvatskoj jest da nemamo dovoljan broj udomitelja. I sad pitanje je hoće li ovaj Zakon pomoći da se poveća broj udomitelja u Hrvatskoj. Ovi koje danas imamo vidimo to iz raznih analiza su prestari i neobrazovani. Preko 50% udomitelja je bez škole i to je u stvari naša realnost. Dakle, postavljam pitanje što je aktualna politika u posljednjih 7 godina učinila da udomitelja u Hrvatskoj bude više? Što je dakle aktualna politika učinila da se stvori mreža udomitelja. Bez toga nema implementacije ovoga Zakona. I tko misli drugačije ja mislim da je krivu. Dakle, teško je podržati tu jednu rekla bih obrnutu logiku koja je poremetila redoslijed donošenja, odnosno implementacije zakona. Zar nije bilo logično najprije stvoriti preduvjete za primjenu zakona? Dakle, ključni preduvjet za implementaciju zakona jest da ste stvorili mrežu udomitelja, a mrežu udomitelja nemate, odnosno bez toga ovaj Zakon je jednostavno mrtvo slovo na papiru. Ako nema dovoljno udomitelja, a nema ih zakon je u praksi nula. Dakle, imati situaciju kakvu danas imamo na terenu, a forsirati udomiteljstvo, a to ovaj zakon sada čini. Dakle, nema nekog prijelaznog perioda, stupanjem zakona na snagu forsira se udomiteljstvo. Dakle, to ne samo da je krivo već po mom dubokom uvjerenju može biti i pogubno za dijete. Dakle, ne igramo se kockicama, radi se o dječjim sudbinama. U ovakvoj situaciji na terenu udomitelji trebaju biti preporuka, tome se treba težiti, ali nikako forsirati. A zakon to čini i pitam se doista u čijem interesu to čini. Ja vam mogu dati primjer jedne mlade majke koja je npr. upravo rodila dijete i to u Rijeci, dakle u Primorsko-goranskoj županiji nema udomitelja, čak i da ga povećalom tražite ne biste ga našli, majka je nezaposlena, iznimno lošeg socijalnog statusa, želi se brinuti o djetetu, dakle želi biti s njim. Ali, trenutno nema uvjete za to, nema posao, nema krov nad glavom i nema novca. Što će napraviti socijalni radnik držeći se ovoga zakona? Poslat će dijete 300, 400 km od majke koja želi to dijete. kako će majka održavati i razvijati emotivnu vezu sa djetetom? Kako će uopće doći do njega? Dakle, jeste li svjesni što to znači za odnos djeteta i majke u budućnosti? Dakle navela sam jedan primjer, odnosno vrlo snažan razlog zbog kojeg ovo ipak neće biti dobar zakon bez obzira na njegov potencijal i plemenite namjere. Evo drugog razloga zašto mislim da je to tako, strana br. 11. članak 15. – profesionalno udomiteljstvo. Odlično smo to zakonom regulirali, pa to nam je trebalo. Ali, jeste li to dobro učinili? Ja mislim da niste. Ja mislim da to nije dobro učinjeno jer vi definirate da profesionalni udomitelj može biti stručnjak iz područja i nabrajate, dakle teško se ne složiti s vama da je potrebna educirana i stručna osoba koja će zbrinjavati djecu s invaliditetom kojemu je potrebna 24-satna skrb, ali moje pitanje je s čime čime se dokazuje da je stručnjak? Što znači stručnjak iz područja? Je li to visoka stručna sprema, jel' to viša stručna sprema, jel' treba doktorat znanosti? Ako ste vi ovdje podrazumijevali da mora imati fakultet prvo to je apsurdno, a drugo bili ste to onda dužni ovdje i reći. Ili da budem još konkretnija, da vam bude jednostavnije, molim vas da mi odgovorite na pitanje da li medicinska sestra može biti profesionalni udomitelj? Ja bih iz ovog članka zaključila da ona to ne može. A ako sam u pravu onda vas pitam zašto ne može? I na temelju kojih parametara ste zaključili da se majka koja je rodila dijete s težim invaliditetom i o kojemu se brine 24 sata dnevno, a nije medicinske struke zna više od medicinske sestre ili tehničara. Dakle, to me jako zanima pa vas molim da mi odgovorite na to pitanje. Ako vam ovaj stručnjak iz područja itd. jel' podrazumijeva završeni fakultet pa onda to znači da se mi odmah možemo oprostiti od profesionalnih udomitelja. To znači tako rigorozne uvjete da ih nitko neće moći zadovoljiti. To znači da su uvjeti za profesionalne udomitelje takvi da ih praktički neće niti biti. Al je sad pitanje jeste vi to željeli? Jeste vi željeli da zapravo profesionalnih udomitelja niti ne bude? ne znam da li vi stvarno mislite da će vam socijalni radnici koji su ionako deficitarna struka u Hrvatskoj oduševljeno nahrliti raditi za ovaj posao 5,5 tisuća kuna. Ja mislim da niste to mislili. I u nastavku istog članka u stavku 2. također ste neprecizni, kažete djeca s većim teškoćama. Pa nije moguće da ne znate definirati koje su to veće teškoće. Kažete djeca s težim invaliditetom. Pa je li moguće da niste u stanju definirati što je to teži invaliditet uz činjenicu da postoji službena klasifikacija vrste invaliditeta. Dakle, ja mislim da na ovaj način ostavljate prostor i za manipulacije i za zlouporabe. Dakle, po meni suština ovog zakona jesu udomiteljske obitelji i stručni kadar koji se time bavi. Mi nemamo niti udomiteljske obitelji, a nemamo niti ekipirane centre, odnosno zavode, dakle nemamo dovoljno stručnog kadra koji bi mogao provoditi ovo što u zakonu piše. Zaključak, stvorit ćete na terenu problem jer će biti i onih koji zakon neće poštovati,a i danas se u mnogim odredbama krši jer nema logike i jer se protivi interesima djece. Hvala lijepo.

su velike, udomitelja je malo, smanjuje se broj udomitelja, odnosno čak i stručnog kadra, upitno je sve skupa. Rekla bi isto tako se možemo svi složiti ovdje da naravno da smo svi za izvaninstitucionalnu skrb jer je dijete u instituciji je i s jedne strane skupo, a i takav smještaj vrlo često može doći, je štetan za dijete. Prema tome nama je svima naravno u interesu da omogućimo djetetu da bude smješten u obitelj. Međutim, na ovakav način sa ovolikim uvjetima koji su postavljeni mislim da nećemo moći postići cilj koji svi skupa želimo, ali ja ću ovdje navesti primjer Slovenije kada imaju posebnu komisiju koja ocjenjuje vrlo pozitivno dugogodišnje iskustvo. Oni gledaju izvrsnost u tome, gledaju uzornog, biraju uzornog udomitelja. Znači, oni dodjeljuju čak i posebnu, posebna komisija dodjeljuje nagradu uzornog udomitelja. E to je ono što mi govorimo od početka da je trebalo raditi na senzibilizaciji na pripremi za ovaj zakon. Zakon naravno treba, ali treba napraviti zapravo mogućnost da se može zakon primijeniti, odnosno da postignemo ovaj cilj koji naravno da se svi skupa slažemo da ga treba postići. Hvala lijepo. Hvala lijepa. I odgovor na repliku ima poštovana zastupnica Jerković. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice vi ste na tragu onoga što sam rekla, a to je problem implementacije. Dakle, nije problem donijeti zakon, ali se mora stvoriti uvjet za implementaciju toga zakona. Nije loše što preuzimamo rješenja iz drugih država, samo je šteta da ne preuzimamo njihovu dobru praksu. Šteta je što smo se u nekim segmentima ugledali na slovensku praksu i zakonsku regulativu, međutim uzeli smo i neke iznimno loše dijelove. I stvarno se pitam da li smo odredbe vezano za profesionalne udomitelje donijeli baš takve zato što ni ne želimo imati profesionalne udomitelje jer ne možemo osigurati financijska sredstva. Šteta da iz susjednih zemalja, evo primjer još jedan jako dobar a vezan je za implementaciju i problem kadrova koji vjerojatno neće moći pratiti sve ovo što Zakon predlaže. U Srbiji su uspjeli staviti u funkciju Centar za porodični smještaj koji jako rasteretio posao centara za socijalnu skrb. Čudi me da nismo nešto slično predvidjeli našim zakonodavstvom. Hvala lijepa. I druga je replika koju ima poštovana zastupnica Neda Klarić izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo kolegice ja zaista ne želim ni na koji način biti gruba prema vama ali zaista moram u ovoj replici kazati da će ovaj Zakon zaista polučiti puno bolje rezultate nego zakon koji smo imali do sada koji je prvi puta donesen 2007. godine. Istina je isto tako da smo mogli uglavnom govoriti o tradicionalnom srodničkom udomiteljstvu. Zakon o kojem govorimo je potpuno drugačije koncipiran i to se slažem, da meni zapravo čini začudnim vaše pitanje, vi ste znanstvenica pa vam stvara eventualno dvojbu što su to kadrovi iz područja socijalnog rada, logopedije, psihologije, edukacijske rehabilitacije ili pak radne terapije. Ja mislim da je to vama puno jasnije nego što ste u svojoj pojedinačnoj raspravi naveli ali je isto tako interesantno i to trebamo naglasiti da mogućnost profesionalnog udomiteljstva mogu ljudi raditi profesionalno s tim da imaju pravo na svoju plaću osigurava im Zakon pravo na plaću jednako kao naknadu za udomljenika za njegove potrebe i za svoju životnu dob. I na trećoj strani imamo mogućnost da taj profesionalni udomitelj radi to kao sporednu djelatnost. Hvala vam lijepa.

hvala što ste me podučili što su stručnjaci iz domene socijalne skrbi. Ja bih na vašu repliku rekla sljedeće. Nesretne djece u Hrvatskoj je jako puno. Loših roditelja koji tu djecu nisu baš zaslužili još je više, onih koji žele posvojiti djecu u Hrvatskoj je također jako jako puno. Pa ako vam je interes dobrobit djeteta odnosno ukoliko možete ja vas molim da upotrijebite svoj autoritet i da učinite sve što je u vašoj moći da se ukine odredba Zakona koja kaže da se roditeljima ne uzima skrbništvo nad djetetom sve dok se barem jedan put u tri mjeseca javlja na telefon i pita da li je dijete živo. Evo, puno biste učinili za udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. vam lijepa. Nastavljamo pojedinačnu raspravu, poštovana zastupnica Ljubica LUkačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo institut udomiteljstva kao što su mnogi kolege već danas ovdje spomenule uređen je zakonom o socijalnoj skrbi koji je nedavno donešen u ovom Visokom domu. Članak 260 stavak 3. propisuje kako će se posebnim zakonom urediti uvjeti koje mora ispunjavati udomiteljska obitelj, način obavljanja i pristanak obavljanja udomiteljstva te druga pitanja povezana sa udomiteljstvom. Evo, pred nama je Zakon o udomiteljstvu za koji ja osobno mislim da je dobar zakon i mislim da će sasvim sigurno biti od velike koristi kada govorimo o deinstitucionalizaciji. Udomiteljstvo je definirano kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj udomiteljskoj obitelji, a ovim Zakonom propisani su uvjeti, ovim Zakonom kategoriziraju se udomiteljske obitelj s obzirom na srodstvo i neka druga mjerila, postupak dobivanja dozvole, osposobljavanje, nadzor, prava i obveze udomitelja, korisnika zavoda itd. Čuli smo u uvodnom izlaganju državnog tajnika kada je spomenuo da se nešto više od 250 korisnika osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju u ovom trenutku nalazi u udomiteljskim obiteljima. Moje mišljenje je da je to ja ću reći jedan relativno velik broj ali obzirom da se svi zalažemo za što bolju i kvalitetniju deinstitucionalizaciju vjerujem da će se ovim zakonom postići svrha da što manje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom bude smješten u nekoj od ustanova socijalne skrbi, naravno kada je to moguće. Moramo znati da nije uvijek moguće ovu kategoriju, dakle ja se sada baziram samo na djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom da ih nije uvijek moguće moguće smjestiti u udomiteljske obitelji ili možda u neke redovne sustave odgoja i obrazovanja već da je za njih posebno potrebna institucija iz mnogobrojnih razloga najčešće je to težina invaliditeta koja se sasvim sigurno da tako kažem, blaže osjeća kada je dijete smješteno u nekoj od ustanova. Mislim pri tome na stručnjake koji su i dodatno educirani za odnos sa djecom sa teškoćama u razvoju i s osobama s invaliditetom. Obzirom na potrebe korisnika udomiteljstvo u ovom zakonu može biti tradicionalno, specijalizirano, hitno i povremeno. Nadalje, kada govorimo o statusu udomitelja, po ovom Zakonu, ovaj Zakon razlikuje srodničko, nesrodničko i profesionalno udomiteljstvo. Mislim da će se ovo profesionalno udomiteljstvo odnositi odnosno ono se po zakonu odnosi na osobe sa invaliditetom ne samo na njih nego i na mnoge druge. Ali vrlo je važno da ovi stručnjaci koji su nabrojani kod u tom profesionalnom udomiteljstvu koji se mogu baviti takvim tipom udomiteljstva da dobro poznaju svoj posao, jer kada su u pitanju osobe sa invaliditetom nemojte zaboraviti da imamo i danas puno, puno slučajeva kada se netko odluči uzeti osobu sa invaliditetom u svoju obitelj. Bilo je takvih primjera ali su se takve osobe vraćale ponovno u institucije upravo iz razloga što obitelji nisu bile educirane, nisu znale što s takvim kako postupati s takvim korisnicima i u ne malom broju slučajeva događale su se i maltretiranja takve djece. Stoga mislim da doista takve udomiteljske obitelji dakle kada govorimo o profesionalnom udmiteljstvu trebaju biti educirane i stručne. Kada su u pitanju težine oštećenja ili težine invaliditeta onda ja vjerujem da to nije potrebno odnosno sigurna sam da to i ne možemo regulirati ovim zakonom obzirom da će se sasvim sigurno jedinstveno tijelo vještačenja najdetaljnije moguće pozabaviti time. Dakle kada bude utvrđivalo što je to invaliditet i tko je to osobe sa invaliditetom takvo jedinstveno tijelo vještačenja moći i što je to teži invaliditet i kada je potrebno da se zbog težine invaliditeta i zbog vlastitih obiteljskih prilika takvu osobu smjesti u udomiteljsku obitelj. U svakom slučaju ja sam uvjerena da ćemo ovim zakonom sasvim sigurno doprinijeti deinstitucionalizaciji svih osoba u bilo kojoj potrebi, a posebno djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, na što nas obvezuje i KOnvencija UN-a o o pravima osoba s invaliditetom. Dakle, i ovo je jedan od propisa koji doprinositi deinstitucionalizaciji što mislim da je svakako korisno i evo ja podržavam donošenje ovoga zakona. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospođi zastupnici. Repliku ima poštovana zastupnica Tatja Šimac Bonačić. skrbi odnosno udomitelji su osoba s invaliditetom i djece sa poteškoćama u razvoju. Naravno da ih ima i pozdravljam i ovaj put i znam ih osobno. Međutim, ja bih rekla da nisam sigurna, stručne osobe da li ćemo uopće naći stručnih osoba koje će se baviti na ovakav način udomljavanjem. Zašto? Pa nisu se ni do sada bavili udomljavanjem. A s druge strane možda će s pravom ocijeniti da drugi način zapošljavanja mogu biti ne samo sebi pružati više. Neka to stavimo sa strane, ali s druge strane oni su društveno korisniji jer kao profesionalci mogu više pružiti nego jednoj osobi ili tako. Prema tome, sumnjam uopće da li ćemo moći naći takve osobe koji će biti udomitelji takvi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I pojedinačnu raspravu završit će, a možda i neće poštovani zastupnik Kozlevac Dino. Nema ga. Onda ćemo još zamoliti poštovanog državnog tajnika Antu Zvonimira Golema na završni osvrt u ime predlagatelja. Izvolite. **Golem, Ante Zvonimir** Zahvaljujem. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. da izražavam malo žalost dijelom današnje rasprave jer ću navesti da mnoge stvari koje su danas ovdje izrečene sigurno neće pridonijeti razvoju udomiteljstva. Podaci s kojima se tijekom današnje rasprave raspravljalo jesu točni u onom dijelu koji su izneseni ali isto tako nije izneseno sve što bi dalo pravo svjetlo na te podatke. Pa ću samo podsjetiti da 2004. godine kod promjene Zakona o udomiteljstvu do kada je važila odredba da jedan udomitelj može imati 10 korisnika, kada se smanjilo da može imati do najviše 3 djece udomljene ili do 4 odrasle osobe, tada se jedan dobar dio udomitelja koji su imali udomiteljske obitelji preregistrirao u obiteljske domove. Prema tome, nije nastupio pad udomitelja nego promjena načina pružanja određene skrbi. Isto tako moram reći da se cijeli dan u raspravi spominje to profesionalno udomiteljstvo kao nešto što će ugroziti postojanje udomiteljstva u HRvatskoj ne uzimajući uopće obzir da imamo tri vrste udomiteljstva. Dakle, imamo srodničke i nesrodničko udomiteljstvo koje kao i danas a a da je profesionalno udomiteljstvo upravo ono specijalno koje zahtjeva itekako visoku stručnost i koje će zahtijevati itekako visoki rad. I jasno je da postoje kriteriji za tako nešto i na kraju krajeva kada se želi spominjati takva su rješenja i u svijetu, a s druge strane treba reći o ono jasno i glasno čime se evo bilo u jednom trenutku i medijski uzbunjivalo obitelji koje se danas bave udomiteljstvom. Opskrbnina koja se navodi ona se dobiva i u nesrodničkom i u srodničkom udomiteljstvu u određenom dijelu, ne u svojoj srodničkom udomiteljstvu. Jer mi profesionalizaciju udomiteljstva donosimo u odnosu na posebne kategorije korisnika, a ne na to da li će korisnik imati pravo na opskrbninu. Prema tome svi oni koji su danas primali jasno kažem sa ove govornice opskrbninu za korisnike koja je stvar znači korisnike koji su imali u udomiteljstvu primat će i dalje. Nije profesionalizacija oni koji primaju opskrbninu, a oni koji ne primaju profesionalizaciju u odnosu na pružatelja usluge, a korisnik ima pravo na svoju opskrbninu. Tako da sigurno ovo su samo neke od parametra koji govori u prilog ovoga da rasprave neće doprinijeti malo popularizaciji. Moram reći da isto tako što me malo užasavalo i činjenica da se za primjer daje da bi s ovim zakonom osiguralo da se pošalje dijete 300 km od majke što bi bilo jako, jako loše za dijete, ja se slažem apsolutno. Međutim upravo što imamo danas, imamo danas da se ne šalje u drugu udomiteljsku obitelj 300 km nego u Nazorovu, nego u drugu instituciju što vjerojatno je sigurno još lošije rješenje nego što je bilo rješenje da ako dođe baš takva situacija da se ne može u udomiteljskoj obitelji, u lokalnoj sredini na što će se apsolutno stavljat prvi prioritet u područnoj sredini da možda ode u drugu županiju kao jednu od mogućnosti da, ali svakako bolje nego u instituciju. Isto tako moram reći da me naprosto, neke stvari se rješavalo na Odboru za zdravstvo i ponovit ću to još jedanput ovdje. Imamo problem, nemojmo stalno miješati pojmove posvajanja i udomljenja. Za posvajanje imamo Obiteljski zakon. Problem kontakta s roditeljima, oduzimanje roditeljske skrbi je stvar Obiteljskog zakona, je stvar ustvari posvajanja. Nije potrebno uzeti nikome roditeljsku skrb da bi dijete bilo udomljeno što su potpuno druge kategorije. I pričati da bi nastao problem oko udomljavanja samim time što recimo majka nazove dijete jedanputa u tri mjeseca, to su problemi posvajanja i te probleme rješavamo i riješit ćemo, ali nije predmetom ovoga, znači ne treba stavljati u kontekst Zakona o udomiteljstvu. Iz tog jednostavnog razloga ono što bih na kraju rekao, Zakon o udomiteljstvu sigurno će dati podstrek i sigurno nije jedina stvar koju treba učiniti da bi se populariziralo udomiteljstvo i sigurno da se pojavljuju još mnoge stvari koje možda nisu ljudima vidljive na prvi pogled. Ali ako smo rekli da ćemo napraviti deinstitucionalizaciju, mi imamo veliki broj zainteresiranih profesionalnih radnika u našim institucijama koji su kad im se omogući na ovakav način mogućnost profesionalnog udomiteljstva koje će se odlučit za tako nešto, tim više što će naše institucije u svojoj transformaciji prestati pružati uslugu stacionara i pružanja skrbi za takvu djecu već uslugu stručne pomoći, a otvara se mogućnost da i ljudi koji rade u tim institucijama mogu osnivati dakle udomiteljske obitelji, mogu se baviti profesionalno udomiteljstvom. S obzirom da se radi stvarno o zakonu koji je dosta sveobuhvatan, unosi dosta novina, rekao sam u početku u uvodnoj riječi da ćemo prihvatiti amandmane Odbora za zakonodavstvo, isto tako smatramo da se suština zakona ne mijenja ali da se mogu stvari pojačati. Tako da u ime predlagača bi prihvatili i amandmane Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i zastupnice Danice Hurse. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ovim zaključujem raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona. O njemu ćemo glasovati kada se za to steknu uvjeti. Hvala